Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Vrlo kratko, pred vama se nalazi Prijedlog zakona o vijeću za financijsku stabilnost gdje se ovim zakonom osniva Vijeće za financijsku stabilnost kojim se uređuje i oblikuje, znači provođenje makrobonitetne politike u RH prema preporukama Europskog odbora za sistemske rizike gdje će vijeće imati 10 članova, 4 predstavnika HNB-a, 2 predstavnika HANFA-e, 2 predstavnika Ministarstva financija, 2 predstavnika DAB-a predstavnici HNB-a i HANFA-e imaju po jedan glas dok predstavnici Ministarstva financija i DAB-a imaju ova dvojica po jedan glas, ukupno osam glasova gdje prevladava glas guvernera. Ovo vijeće će oblikovati makrobonitetnu politiku RH, identificirati sistemske rizike i ono što je bitno osigurati suradnju i razmjenu informacija između nadležnih Hrvatske narodne banke, posebice sa tim Europskim odborom za sistemske rizike i Europskom središnjom bankom gdje on pokriva puno sada širi kontekst. Znači ne samo bankarski, i nebankarske i ovaj dio štednih uloga. Zahvaljujem. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a, kolegica Nadica Jelaš. **Jelaš, Poštovana potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra sa kolegicom, poštovane kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Dakle, Zakon o vijeću za fiskalnu stabilnost donosi se u paketu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o tržištu kapitala. Sva tri ova zakona predstavljaju usklađenje sa direktivama EU i osiguravaju da i u Hrvatskoj od 01. siječnja sljedeće godine, dakle 2014. imamo jednu efikasnu kontrolu cjelokupnog financijskog sustava Hrvatske. Naime, financijska kriza koja je u EU eskalirala 2008. godine i koja je doista potresla cijeli svijet, osvijestila je potrebu da se osigura efikasniji nadzor financijskog sustava radi sprečavanja mogućih novih poremećaja u sustavu obzirom na njihove izuzetno negativne posljedice, ne samo za financijski sektor nego prije svega za realni sektor, dakle za gospodarstvo. U tom smislu, Europski parlament i Vijeće EU donijeli su 2010. godine Uredbu broj 1092/2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike. Uredbom je utvrđen okvir tzv. makrobonitetne politike. I sad se postavlja pitanje što je to uopće makrobonitetna politika? Dakle to je skup mjera i aktivnosti usmjerenih na zaštitu od sistemskih rizika i jačanje otpornosti financijskog sustava na financijske šokove. Jednom riječju, na osiguranje financijske stabilnosti financijskog sustava kao cjeline. Istom uredbom utvrđena je obaveza da sve države članice EU osnuju svoja nacionalna tijela koja će biti nadležna upravo za taj makrobonitetni nadzor financijskog sustava. S tim da bi Europski odbor za sistemske rizike koordinirao radom tih nacionalnih tijela donošenjem odgovarajućih preporuka i izdavanjem odgovarajućih upozorenja. Jedna od takvih preporuka koje je Europski odbor za sistemske rizike izdao potkraj 2011.godine bila je preporuka o makrobonitetnom regulatornom okviru kojim se nalaže državama članicama da propišu jasan okvir za provedbu makrobonitetne politike u svojim zemljama, što uključuje i davanje odgovarajućih ovlasti institucijama određenim za čuvanje financijske stabilnosti. Upravo nastavno na tu preporuku Europski odbor za sistemske rizike je početkom 2013.izdao i preporuku o podrednim ciljevima i instrumentima makrobonitetne politike. Kada je riječ o hrvatskom financijskom sustavu za kojeg znamo da je stabilan prije svega zato što je visokokapitaliziran, makrobonitetni nadzor odnosno superviziju obavljaju dva regulatora, HNB-a i HANFA, svaki u svom segmentu financijskog sustava. Tako HNB nadzire poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platne sustave. A HANFA je nadležna za nadzor financijskog tržišta investicijskih društava, investicijskih i drugih fondova, mirovinskih osiguravajućih društava, društava za osiguranje i reosiguranje i drugih pravnih osoba koje se bave pružanjem financijskih usluga i savjetovanjem na financijskom tržištu. Jasno je da do ovoga trenutka u Hrvatskoj nismo imali jedinstveno nacionalno tijelo čija bi osnovna zadaća bila oblikovanje makrobonitetne politike i čuvanje stabilnosti tog cjelokupnog financijskog sustava. I upravo se zato ovim zakonskim prijedlogom osniva Vijeće za financijsku stabilnost. Time se operacionaliziraju preporuke Europskog odbora za sistemske rizike, a kao što sam već rekla zajedno sa Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o tržištu kapitala stvaraju se pretpostavke da se i u Hrvatskoj od 1.siječnja 2014.godine efikasno provodi nadzor nad cjelokupnim financijskim sustavom. I sada samo još nekoliko podataka o sastavu i načinu rada Vijeća za financijsku stabilnost. Dakle vijeće je sastavljeno od 10 članova, 4 su predstavnika HNB-a, 2 su predstavnika HANFA-e, 2 predstavnika Ministarstva financija i 2 predstavnika Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, dakle DAB-a. Međutim presudni utjecaj na odlučivanje ima HNB. Budići da svaki Budići da svaki od njezina 4 predstavnika ima pravo odlučivanja i to su ukupno 4 glasa, dakle polovica od ukupnog broja mogućih glasova. Naime predstavnici HANFA-e također imaju svaki svoj glas i to su daljnja dva glasa, a za razliku od njih 2 predstavnika Ministarstva financija, a jednako tako i 2 predstavnika DAB-a imaju samo po 1 glas. Dakle 10 članova vijeća ima ukupno 8 glasova. U slučaju izjednačenog broja glasova odlučujući je glas guvernera HNB-a. članovi članovi vijeća imenuju se na godinu dana. Vijećem predsjedava i njegovim radom rukovodi guverner HNB-a s tim da ga u slučaju njegove spriječenosti mijenja član vijeća iz redova naravno HNB-a ali kojega odredi sam guverner. U izvršavanju svojih zadaća vijeće je potpuno samostalno i neovisno pogotovo od utjecaja drugih financijskih institucija, ali i od utjecaja političkih tijela. Vijeće u svom radu može angažirati vanjske stručne suradnike za određena područja. Vijeće izdaje priopćenja, odluke, upozorenja i preporuke. Sjednice vijeća zatvorene su za javnost ali vijeće ima obavezu redovno obavještavati javnost o donesenim odlukama vezano za provedbu makrobonitetne politike. Kada je u pitanju objava određenih upozorenja odnosno preporuka vijeće o tome najprije mora obavijestiti one osobe kojima su ta upozorenja ili preporuke upućene. Vijeće surađuje i razmjenjuje podatke s drugim nacionalnim tijelima nadležnim za financijsku stabilnost, a naročito sa Europskim odborom za sistemske rizike i Europskom središnjom bankom. Jednom godišnje vijeće je dužno objaviti izvješće o svom radu, s tim da je to izvješće dužno dostaviti i Hrvatskom saboru putem saborskog Odbora za financije i državni proračun. Po potrebi vijeće izvještava i tijela EU i Europskog odbora za sistemske rizike. Dakle kao što sam već rekla zakon stupa na snagu s 1.siječnja 2014., a Vijeće za financijsku stabilnost mora biti imenovano u roku od 30 dana od toga datuma, dakle od stupanja na snagu zakona. Klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo uvažena potpredsjednice Sabora. Kolegice Jelaš u nekoliko navrata ste spominjali financijsku stabilnost, njezinu važnost koliko je to bitno to je uostalom i zamjenik ministra govorio o tome pa na kraju krajeva i u prethodnoj točci dnevnog reda bilo je riječi oko toga. Ono što je toliko bitno ja mislim da bi bilo uredu da o tome izvješću tog tijela koje prati financijsku stabilnost da raspravlja i Hrvatski sabor, da to izvješće dobije Hrvatski sabor. Ne Odbor za financije nego da ga dobije Hrvatski da može raspravljati na plenarnoj sjednici o tom izvješću. Mi smo svjedoci da je guverner HNB-a se nije čak pojavio na Odbor za izbor i imenovanja kad je imenovan na tu poziciju nije našao za shodno jer to je njegova njegova poruka ovom Saboru kako on doživljava i što misli o zastupnicima u Saboru. Njemu je bilo bitno da je odabran tamo negdje i kao takav ovdje samo potvrđen. Stoga ne vjerujem da bi se on pojavio i pred nama ovdje da brani ovako nešto, ali mislim da netko u ime ovog vijeća bi ovo izvješće trebao jer prebitno je, prevažno je sami ste to naglasili u nekoliko navrata da o tome ne bi trebao raspravljati ovaj Sabor. Hvala lijepo. Kolega Novak, da, hrvatski bankarski sustav kao dio cjelokupnog financijskog sustava jest stabilan i to je zapravo dobro. Dakle, druge zemlje koje nemaju tako stabilne financijske sustave imaju dodatnih velikih problema. A što se tiče dolaska guvernera i podnošenja zapravo ovog izvješća vijeća Odboru za financije, a preko Odbora za financije i državni proračun onda i Hrvatskom saboru mislim da će to dobro funkcionirati. Da li će doći guverner ili će doći netko od viceguvernera, svejedno. Branko Vukšić, replika. HNB je sve vrijeme radio i sve vrijeme radi u korist banaka, u korist financijskog sektora, a ne u korist Hrvatske odnosno hrvatskih građana. Tako da ja u tu neovisnost ne vjerujem, naprosto poučen svim dosadašnjim iskustvima i radom HNB-a koja nije koja nije štitila interese građana nego upravo financijskog sektora. I sad ste rekli da druge zemlje koje nemaju stabilan financijski sustav imaju itekako velike probleme. Mi izgleda da živimo u različitim zemljama, pa mi smo Grčka, Portugal, mi Španjolska, imamo najveće probleme pa mislim ne znam gdje mi to živimo. Ja živim valjda u drugoj državi. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Goran Marić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Najprije moram kazati da je procedura donošenja ovog zakona potpuno neprihvatljiva, da se u izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora donosi ovakav jedan zakon, da ne možemo to nikako podržavati takav način. A i sami smo čuli ovdje da je posljednja direktiva bila 2011. godine za usklađivanje sa Direktivom Što se ovim zakonom dobiva, što se njime mijenja? Kaže da će se ovim zakonom u obrazloženju, da ono uključuje davanje odgovarajućih ovlasti instituciji koja će dobiti manda za čuvanje financijske stabilnosti. Tko je do sada čuvao financijsku stabilnost? Tko je trebao čuvati financijsku stabilnost? Tko ima ovlasti čuvati financijski stabilnost? Isti oni koji će ovim zakonom to dobiti. HNB je i do sada imala najveće ovlasti za očuvanje financijske stabilnosti, ali ono što moramo razjasniti, da ovdje se spominje i financijska stabilnost i makroekonomska stabilnost. Velika je razlika između financijske stabilnosti i makroekonomske stabilnosti. Možemo imati financijsku stabilnost, ali ne mora značiti da imamo i makroekonomsku stabilnost, da financijska stabilnost može biti i prividna kao što je slučaj u Hrvatskoj. Istina da je financijski sektor, bankarski sektor je apsolutno stabilan i to je dobro. Ali cijena koju plaćamo financijsku stabilnost je previsoka. I tko ju plaća? Plaća je 360 000 nezaposlenih, plaća je gospodarstvo, mali i srednji poduzetnici, obrtnici koji su ostali bez posla, koji su skoro pred stečajem. Financijsku stabilnost plaćaju i građani, najviše sa minusima po tekućim računima jer maloprije sam kazao, kako je moguće da je stabilan financijski sustav u kojem imamo 13 milijardi kuna rezerviranih za nenaplativa ili djelomično naplativa potraživanja kreditnih institucija. Samo zato što su sve te nenaplative sve te nenaplative kreditne plasmane pokrili sa povećanjem kamatnih stopa na već odobrene kredite poslovnim subjektima koji su likvidni i na građane koji imaju 56 milijardi kuna minusa po tekućim računima na koje ne mogu utjecati i plaćaju vrlo visoku kamatnu stopu po tom. O kojoj makroekonomskoj stabilnosti mi govorimo? Kako može biti makroekonomski, a puna usta su makroekonomske stabilnosti. Zar je makroekonomska stabilnost kontinuiran minus, negativan saldo vanjskotrgovinske razmjene? Zar je makroekonomska stabilnost 360 000 nezaposlenih sa tendencijom stalnog rasta? Zar je makroekonomska stabilnost stravično povećanje javnog duga koji je prešao 200 milijardi kuna? Zar je makroekonomska stabilnost stravično povećanje deficita državnog proračuna na nezapamćenih 17 milijardi kuna? veći u samo jednoj godini od prethodne godine. To prolazi kraj nas kao da smo apsolutni prvaci u makroekonomskoj stabilnosti, a zapravo prednjačimo u makroekonomskoj nestabilnosti. Zar ovaj prijedlog zakona ima i tehničkih nedostataka? Kad se govori o ciljevima makroekonomske politike u stavku 2. podstavak 1. kaže se da je cilj formiranja ovakvog vijeća i ciljevi makrobonitetne politike smanjivanje i sprječavanje prekomjernog kreditnog rasta i primjene financijske poluge. Mislim cilj je smanjiti kreditni rast, ali nije cilj smanjiti javni dug. Znači još više onesposobiti hrvatsko gospodarstvo. Najbolje bi bilo zabraniti kreditiranje hrvatskog gospodarstva. A primjena fiskalne politike ne može biti, niti smije biti cilj Financijska poluga je sredstvo, a nije cilj ali mi smo umjetnici u pretvaranje ciljeva u sredstvo i sredstava u ciljeve. Mi smo sva sredstva pretvorili u ciljeve. Financijska poluga je sredstvo za postizanje određenih ciljeva, a ne krajnji cilj. Pod stavkom šest kaže se i drugih ciljeva. A koji su to drugi ciljevi? Zašto se ne nabroji svaki cilj koji se treba postići?

kaže se da se Vijeće sastoji od 10 članova, 4 predstavnika Hrvatske narodne banke, Državne agencije za sanaciju banaka, HANFA-e i Ministarstva financija i određuje se da tko su članovi, da u Vijeću je direktor agencije i osoba koju on odredi, te još jedan predstavnik kojeg imenuje direktor agencije. Znači direktor agencije određuje i osobu i koja njega mijenja i koja ide uz njega. To unaprijed se traži alibi za nedolazak direktora agencije na sastanke. Tako isto i ministar financija imenuje, on je član vijeća i imenuje osobu koja će dolaziti umjesto njega ali i imenuje osobu koja će dolaziti uz njega. Isto traži se alibi za nedolazak na sastanke. A na jednu godinu se vijeće imenuje s tim da onima kojima je po položaju do isteka mandata. Pa svi su po položaju, osim možda ovoga kojeg ministar još imenuje umjesto sebe. Ali ako ministar ne bude više po položaju, onda on neće moći toga imenovati pa će opet novi ministar moći imenovati. Prema tome, nema razloga za ovakva ograničenja, jer je nemoguće da novi ministar imenuje onog istog koji je prije imenovao ministar kojem je istekao mandat. Ovdje se govori i o rokovima da će se sastajati vijeće dva puta godišnje. Ne znam gospodine zamjeniče ministra, s obzirom da predsjednik Vijeća koji je predviđen bit koliko provodi vremena u zrakoplovu, odnosno više je u zraku nego na zemlji. Ja nisam siguran da će se ovo vijeće uspjeti sastajati prema potrebi Republike Hrvatske. A čak i kad putuje skupa s vama nepotrebno po Americi kao nekih dana u sastavu nekoliko članova također nepotrebnih onda vi se vratite u ekonomskoj klasi čujem odmah sutradan a ovi četvero iz Narodne banke u biznis klasi nastavljaju svoje turističko putovanje po Americi. Čestitam vam zato što se ponašate odgovorno, ali sam dužan spomenuti kako se ponašaju ovi koji će odgovarati za financijsku stabilnost Republike Hrvatske, odnosno neće odgovarati nego nemaju odgovornosti zapravo nikakve. Ovdje nije jasno tko ima pravo glasa. Ima li ministar financija pravo glasa? Iz ovoga se ne vidi, može imati, ali ne mora imati. On može doći na sastanak vijeća i ne imati pravo glasa jer može imati pravo glasa onaj koga je on poveo sa sobom, onaj drugi. Jer nije definirano da ministar financija ima pravo glasa, nego ima pravo glasa predstavnik Ministarstva financija. Jedan, od njih dvojice ima jedan. Koji? Ne zna se. Prilično neozbiljan pristup za prilično ozbiljno zamišljen projekt. U istom članku kaže da su podaci tajni i da nisu dostupni trećima i ovo je uporno zanemarivanje uloge Hrvatskog sabora. Ako je Vijeće dužno godišnje objaviti izvješće o svom radu javno zašto onda će ga prosljeđivati Hrvatskom saboru ako je ono javno objavljeno. Ono ga može samo podnijeti Hrvatskom saboru, a to je velika razlika. Ne treba ga prosljeđivati već objavljeno izvješće prosljeđivati Hrvatskom saboru, ali ga podnijet bi moralo i trebalo Hrvatskom saboru a to je velika razlika i zato bih molio da uvažite da se podnosi to izviješće Hrvatskom saboru. Vijeće može donijeti poslovnik o svom radu. Kakva je to definicija. Pa nigdje u zakonu ne piše da ne može donijeti. Ili je dužno donijeti Poslovnik ili nije dužno. Zakon mora biti potpuno jasan. Može donijeti, o.k. Može tako stajati da može se sastajati i svaki dan ili donositi nešto drugo. Ovo je hendikepirani članak. Mislim da to treba da je dužan donijeti Poslovnik o svom radu, da mora donijeti. Ovo vijeće ima velike ovlasti ali ne vidim nigdje odgovornosti. Pa ni danas nitko nije preuzeo odgovornost za stanje u državi Hrvatskoj. Tko je odgovoran za 360 tisuća nezaposlenih? Je li netko rekao da je suodgovoran? Ne, ministar kaže nije to krajnji i još u veljači ćemo tek doživjeti a znamo mi to, ali ministar je za to da to ne doživimo. Bit će ono i 380 nažalost tisuća ali ministar treba reći ne, ne smije biti toliko, bit će manje. To su obećavali u izbornom vremenu, čak i 50 tisuća novih radnih mjesta a samo smo se pretvorili u prebrojavanje i svaki dan je najvažnije koliko je danas nezaposlenih. A broj nezaposlenih je velika varka. Puno više je nezaposlenih u Hrvatskoj nego što pokazuje službeni statistički podatak o 360 tisuća jer samo ako uzmemo primjer iz drugog mirovinskog stupa gdje je ukupno milijun i 650 tisuća članova a redovito uplaćuje samo 985 tisuća to znači da u Hrvatskoj postoji još 600 tisuća ljudi koji neredovito rade. A neredoviti platiša u drugi mirovinski stup je onaj koji uzastopno više od 3 mjeseca ne uplaćuje. To znači da još 600 tisuća ljudi koji imaju takav radni odnos, povremene radne odnose da nisu u stanju uplaćivati, odnosno da više od 3 mjeseca uzastopno ne uplate u drugi mirovinski stup. Dakle, to je ta latentna nezaposlenost o kojoj također treba voditi brigu. Jel' netko preuzeo odgovornost za to? Nije. Jel' netko preuzeo odgovornost za ogroman rast uvoza? Nije. Jel' netko preuzeo odgovornost i tko je odgovoran za pad industrijske proizvodnje, za pad potrošnje, za pad stravičan u tekstilnoj industriji, u prerađivačkoj industriji? Za pad poljoprivrednog sektora u ukupnom BDP-u? U Hrvatskoj svi su zaslužni za to što nije još gore, a nitko nije odgovoran za ovakvo stanje, a ono je iznimno loše u gospodarskom smislu i ekonomskom općenito.

govorili ste o financijskoj i makroekonomskoj stabilnosti. Pa možete zamisliti kako bi tekla sjednica tog vijeća danas, dakle guverner HNB-a kaže da će gospodarski pad u RH biti 0,8% a ministar u obrazloženju razloga za rebalans proračuna prije 10 dana kaže da će Hrvatska ove godine imati gospodarski rast od 0,2%. sad bi vjerojatno sastanak, s obzirom da se radi o financijskoj stabilnosti i da ta razlika od 1%-ni poen sigurno donosi 2, 3 milijarde kuna manje prihoda u državni proračun i povećava potrebu za zaduživanjem onda bi logična stvar da u cilju financijske stabilnosti RH na kraju krajeva i jedan od razloga zašto idemo u osnivanje ovog Financijskog vijeća je to, bi bio da guverner HNB-a upita ministra pa dobro ministre kako mislite isfinancirati tu razliku? Iz kojih sredstava? Da li ćete uzeti sredstva koja mi otpustimo kao obveznu rezervu poslovnim bankama koja je namijenjena financiranju poduzeća ili iz kojih sredstava ćete financirati? Zar vi stvarnim žmirenjem nad visinom gospodarskog pada ili rasta ne podrivate financijsku stabilnost države i na određeni način dovodite upitan rad ovog Financijskog vijeća, dakle Vijeća za financijsku stabilnost? Kolega Marić, danas bi taj razgovor vjerojatno tekao tako, a vjerojatno niti sljedeće godine neće biti drugačiji jer u projekcijama očigledno ova Vlada žmiri na činjenice, a guverner se konačno odlučio da pogleda bez ružičastih naočala situaciju u RH. **Marić, Goran (HDZ)** Pa kolega Šuker siguran sam da bi tako izgledao razgovor ili da razgovora uopće neće biti. Jer i ovaj zakon predviđa da ministar financija nije sebi dao pravo glasa u tom vijeću. A kako će funkcionirati kad evo dobro ste uočili guverner kaže da će biti pad 0,8% u ovoj godini, a ministar financija u svom rebalansu proračuna predviđa rast od 0,2% tog istog proračuna. Kako je moguće da se ministar financija zadužuje, a da guverner o tome se uopće ne očituje? On putuje po drugim gradovima, ne tamo gdje je maloprije sam govorio po Americi, ne briga ga i nije opterećen po kojim uvjetima će se RH zaduživati. Pa gledajte samo primjer Rusije i Ukrajine gdje je Rusija jučer odobrila iz svojih pričuva 15 milijardi dolara kredita Ukrajini, kredita Ukrajini, a HNB smanjenje stope pričuve na isti način bi mogla financirati preko poslovnih banaka i to uz 2% RH. Ne, nego ona smanji stopu obvezne pričuve, otpusti 15 milijardi kuna da bi banke s tim na što su imale 0,25% prinosa upravljaju kako one žele, umjesto da se poveća stopa obvezne pričuve i da se vrati jer nije iskorišteno za gospodarstvo kao što nikad nije iskorišteno ni dosada i da se dogovori pod kojim uvjetima će onda te banke kreditirati RH ili neće smanjiti stopu obvezne pričuve. Kad bi Dostojevski bio živ danas s onim što bi znao što je u HNB-u bilo i što se događa napisao bi novi roman, ali koji ne bi se zvao Zločin i kazna nego Zločin i nagrada. Hvala. Pa evo kolega Marić stvarno je nevjerojatno, i tu se slažem s vama, da nakon 5 godina recesije u kojoj se Hrvatska nalazi, Vlada, jedino što u toj recesiji nije došlo u pitanje to je upravo financijska stabilnost odnosno stabilnost financijskog sektora. Došla su u pitanje radna mjesta, izvoz, proizvodnja, standard građana, došle su u pitanje plaće i mirovine. Sve je došlo u pitanje jedino se čuva i brani upravo stabilnost financijskog sustava odnosno bankarske industrije. I ono što nama treba? Pa nama treba vijeće za gospodarski rast ako već nešto žele? Nakon pet godina recesije a ne još jedna ustanova, cilj koje praktički paradržavna ustanova ili institucija, cilj koje će biti samo briga za za financijski sektor i tzv. financijsku industriju da ne daj Bože oni nakon pet godina recesije ne bi barem malo osjetili dodir ili susret sa tim recesijom koju Hrvatski građani već pet godina proživljavaju. Žalosna je činjenica da mi danas imamo izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj se ovakva jedna tema uopće pojavila u Hrvatskom saboru. Ona samo govori o tome gdje se danas hrvatsko društvo nalazi i kolika je zapravo snaga prekrivena moć tog sektora koji nama podvaljuje ovakve dokumente. I dovodi nas u situaciju da umjesto brinemo o hrvatskim građanima donosimo nove akte i stvaramo paradržavne institucije koje će dodatno štititi jedan sektor t tzv. kako vole ovi naši kolege Laburisti reći krupni kapital. Nije to pitanje krupnog kapitala? To je pitanje nečega što zaista žalosno da se danas nalazi na uopće na dnevnom redu ove tzv. izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Kolega Đurović, financijska stabilnost je nužna i apsolutno podržavam svaku mjeru koja ide u cilju financijske stabilnosti, ali je problem u Hrvatskoj što ta financijska stabilnost i način na koji se omogućuje i održava financijska stabilnost izravno dovodi do makroekonomske nestabilnosti. Financijska stabilnost proizvodi makroekonomsku nestabilnost. Financijska stabilnost nas je dovela do 360 tisuća nezaposlenih, financijska stabilnost svaki dan povećava javni dug, financijska stabilnost svaki dan deficit državnog proračuna povećava. Tu financijsku stabilnost plaćamo skupo. Ne može proizvodit financijsku stabilnost dovodit do makroekonomske nestabilnosti a dovodi se. I to zato što upravo oni koji su nas doveli, koji su odgovorni za takvo stanje sad po ovom zakonu ponovo imaju to Bože, javno, lijepo to za čut, oni se brinu o našoj makroekonomskoj stabilnosti. Sačuvaj Bože kako će nam bit ako se oni nastave brinuti o stanju u Hrvatskoj državi. Ja strepim nad sudbinom koji oni nama su namijenili i to sa razlogom jer nas povijest uči što su nam učinili. Pa tko je čuvao, tko je nadzirao financijski sektor? Tko je propustio 40 milijarda kuna nenaplativih kredita, tko je odobravao to? Sve uz otvorene oči HNB-a. Oni Oni su imali ovlasti, imaju najveće ovlasti što postoje, oduzet licencu, ugasit banku, ne gledali su to, poticali su zaduživanje građana. Ima u jednom zapisniku iz 2010.kazao sam da još uvijek nije dovoljno zaduženo stanovništvo i da treba još više zadužiti stanovništvo a manje davat kredite gospodarstvu, to je uputa HNB-a. I sad će I sad će ti isti nama makroekonomsku stabilnost očuvati, a kolko je očuvana. Nemamo je. Imamo financijsku a makroekonomsku smo totalno nestabilni. Hvala lijepo. Kolega Mariću, izvanredna sjednica sa izvanrednim objašnjenjima ovoga Zakona o vijeću za financijsku stabilnost. Zaista izvanredna kada ste rekli i sami da u članku 10.podstavak 14 piše vijeće može donijeti Poslovnik o svom radu, a u članku 7.piše kada ocijeni da je potrebno spriječiti ili smanjiti sistemske rizike te kada provodi upozorenja ili preporuke esrb Vijeće može a ne mora Vijeće može a ne mora nadležnim tijelima, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji djeluju u RH izdavati upozorenja i preporuke, dakle može. Još jednom može. Uza sve to oni se kao kružok jedan sastaju u Hrvatskoj narodnoj banci. Znamo i sastav rekli ste sami. Kada hoće i koliko god dugo hoće bez pravilnika, poslovnika, bez ičega? Znači, jedna kavica subotnja to jest sjednica vijeća za financijsku stabilnost. da će oni raspravljati o 56 milijardi kuna građana koji su u dubiozi za 56 milijardi kuna bankama, koje dijele na osnovu tih kamata na dugove a ne na realni novac nego na dugove dijele bonuse o tome oni nikada neće, oni će nastojati da prodube te dugove, da građani zapadnu u potpuno dužničko ropstvo jer to je već sada dužničko ropstvo jer se građanin ne može iskopati iz svoga duga nikako. On je dužan mjesecima i godinama, i sve više i više

Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Goran Marić. lijepa. Kolega Grubišiću, spominjete članove uprave, bonus, što se dogodilo nedugo sa Centar bankom? Što se dogodilo sa nekim bankama kojima su zbog nekoliko desetaka milijuna kuna nenaplativih kredita HNB uskratila imenovanje za člana uprave. nije dala suglasnost a kako to daje suglasnost onima koji imaju 40 milijardi kuna nenaplaćenih kredita i još odobravaju i isplate bonusa. Zar nije isplata bonusa izravno i negativan utjecaj na financijsku stabilnost ako brine već o financijskoj stabilnosti? Međutim, HNB je izravni sudionik događaja u tim bankama i u Centar banci pa njihov viceguverner je to sve izorganizirao bio i šuti se o tome, kao ništa se ne smije znati što je bilo u Centar banci. Što je bilo u Slavonskoj banci, što je bilo u Dubrovačkoj banci, što je bilo u Dalmatinskoj, u Istarskoj, u Riječkoj, to se ne smije nikako znati. Ali hoće li netko reći kako ćemo smanjiti deficit državnog proračuna? Hoće li biti Vijeće za smanjenje javnog duga, a ne da imamo vijeće koje će imati ovlast preporuka za očuvanje financijske stabilnosti, makroekonomske stabilnosti, upravo onih koji su nas doveli u makroekonomsku nestabilnost. Ja znam da bi mnogi voljeli da su oni beatificirani, ali oni se bolje razumiju u vrstu vina nego u makroekonomiju. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Marić, pa izgleda da smo mi specifična zemlja jer financijska stabilnost u koju se toliko zaklinjemo destabilizira I vi ćete mi sigurno kao doktor ekonomskih znanosti moći objasniti može li se i smije li se govoriti samo o jednom segmentu financijske stabilnosti, a to je onom bankarskom sektoru dok je sve ostalo što se tiče financija nestabilno. Govorili ste o makroekonomskoj stabilnosti, zapravo o makroekonomskoj nestabilnosti koju potiče upravo financijska stabilnost banaka. Čitavo vrijeme se zapravo hvalimo nečim i dajemo mu pozitivni predznak, međutim taj pozitivni predznak se pretvara u velike minuse na svim ostalim područjima i stvarno nije jasno zbog čega mi trebamo u ovakvim okolnostima, sa ovakvom ulogom HNB-a koja je ne negativna, nego prije ste govorili, spominjali Dostojevskog nego zapravo trebao bi jedan pisac koji bi napisao tragediju o ulozi HNB-a, trebamo još osnivati Vijeće za financijsku stabilnost, pitamo se koga, čega, u čiju korist i zbog čega i zašto? Jednostavno se prema tome odnosimo na izvanrednoj sjednici u izvanrednim okolnostima benevolentno i kao da je većini na vlasti zapravo svejedno. Kolega Vukšić, najveći problem u pristupu rješavanja ekonomskih problema u Hrvatskoj, izostanak makroobzora, izostanak pogleda iz ptičje perspektive. Da se vidi cjelokupnost i ukupnost svega što se događa. Mi smo opterećeni žabljom perspektivom. Vidimo samo iz mrtvog kuta. Voziti automobil, a gledati samo mrtvi kut nije dobro, a kamoli voditi državu. Međutim, to proizlazi iz i politike, ali i iz onoga što nam proizvode fakulteti. Mi ne učimo ekonomiju na ekonomskim fakultetima. Jel vi znate da ne postoji makroekonomski menadžment, kolegij niti na jednom fakultetu? Ali vi znate možda da na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu postoje 32 kolegija koja počinju sa upravljanjem, a nijedan makroekonomski menadžment, ali upravljanjem počinje. upravljanje rizicima, upravljanje osiguranjem, upravljanje projekt organizacijama. 32 kolegija, a nema makroekonomskog menadžmenta, nema političke ekonomije, nema makroekonomske analize, nema analize financijskog poslovanja, nema platnog prometa, nema odnosa sa inozemstvom, nema vanjsko trgovinske razmjene uopće, a nekad su bile dvije ogromne knjige. Mislim da kolegica Bagarić zna od profesorice Petrović jedna izvoz, jedna uvoz, svaka je imala negdje oko 800 stranica, samo vanjsko trgovinska razmjena, danas se o tome ne uči nikako. Ali mi brinemo samo o jednom sektoru, ali to je kao da se hvalimo, imamo jednog čovjeka u Hrvatskoj, zdrav, potpuno zdrav, možda će nadživjeti i 20 godina od prosjeka, ali narod nam izumire. Hvala Dujomir (HDZ)** Poštovana gospođo dopredsjednice. Kolega Marić vi ste rekli da će se smanjiti financiranje hrvatskog gospodarstva. To je blaga riječ. Uzmite današnje novine, neću navesti koje, na duplerici ja mislim Linić i direktor HBOR-a moraju ići u inozemstvo, preko milijardu eura se zadužiti da bi se financiralo ova poduzeća koja su su završila predstečajnu nagodbu. Jer banke neće uložiti ni kunu ni eura u ta poduzeća. Znači da ne vjeruju u to u što su i sami, u čemu sudjelovali, znači da ne vjeruju u politiku Vlade, da je ignoriraju, da ničemu ne služe. mišljenju, gospodarstva, po mom sudu, ne želim tu biti apsolutni, može biti da nisam u pravu, ali po mom mišljenju politika HNB-a je generalno promašena, ne samo u ove dvije godine da ne bi vezali uz ovu garnituru, nego i uz prethodnu. Ali ono što je mene zabolilo kao člana Odbora za izbor i imenovanje, taj klinac, direktor sadašnji HNB-a nije došao, nije htio doći u Hrvatski sabor na Odbor za imenovanja jer ga mi imamo tu pravu pitati, imamo ga pravo vidjeti, imamo pravo reći ovo ili ono, normalno da će ga većina izabrati. Taj klinac nije htio doći, znači on nije priznao ni Hrvatski sabor ni Hrvatsku državu, on je sluga nekih tajnih lobija financijskih i eventualno neke politike, ali nije sluga ove države i on je to javno htio pokazati i iskazati. Trebalo mu je dati onda otkaz, ako ne onda onda još je vrijeme jer ako on ne prizna Hrvatsku državu ne treba ni Hrvatska država država priznati njega jer neće raditi u korist Hrvatske države nego u korist tih istih tajnih financijskih lobija koji ga kontroliraju čiji je sluga. **Zgrebec,

Kolega Marasović vrlo često u Hrvatskoj se podcjenjuje uloga Hrvatskog sabora i pojedinci se stavljaju iznad Hrvatskog sabora, ponižavaju Hrvatski sabor i pokazuju nam mišiće kako su iznad i Hrvatske i Hrvatskog sabora, a o njihovim učincima o njihovom načinu načinu rada o posljedicama već godinama već dva desetljeća kruži Hrvatskom laž. Istina tek obuva malo cipele kada je u pitanju HNB. Koliko Koliko je iz HNB-a guvernera završilo u tim bankama koje su prethodno privatizirali i najprije poslali u stečaj i sada se javljaju kao veliki makroekonomski stručnjaci, oni će nam propovijedi držati. Gdje je završio prethodni guverner? Samo dokazuje za koga je radio i komu je služio. Hrvatskoj državi nije, a sudbina Hrvatske ponajviše ovisi o ulozi HNB-u. tko to ne razumije onda vrlo malo razumije o ekonomiji. uloga Ministarstva financija je ogromna, ali njihova uloga je i važnost u izlasku iz krize čak manja nego HNB-a, a samo zajedno može polučiti rezultate. Kada je ovdje riječ o mandatima na godinu dana, odnosno onima koji su imenovani po funkciji, pa u HNB-u su viceguverneri 20 godina, to znači da će biti vječno članovi svega. Pa zato nam i je ovako što su vječni 20 godina tamo. posljednjim što ste govorili u vašoj replici ali ja moram replicirati vezano za stabilnost i odgovornost HNB-a za stabilnost države. Ovdje se radi o zakonu u biti koji daje okvir makrobonitetne politike odnosno kontrole jačanja sustava financijskog. Znači Vijeće za financijsku stabilnost o makroekonomskoj politici skrbi rekli bi to tako Vlada, dakle nije stabilnost financijskog sustava dovela do nezaposlenosti nego neprepoznavanje u pravom trenutku krize i recesije 2008.godine i lošeg vođenja makroekonomske politike. to je ono zbog čega mi danas imamo ovo što imamo i toliko tvrtki u predstečajnim nagodbama kojima država pokušava spasiti onaj dio gospodarstva koji je vitalan a koji se nije adekvatno restrukturirao u pravo vrijeme. Kada ste govorili i raspravljali o nama kao nekakvim rekorderima u makroekonomskoj politici naravno kroz ironiju da smo najbolji, a u biti da smo najgori ste htjeli reći, želim vam samo kazati da proračunski manjak u u BDP-u prošle godine u EU 28 zemalja računajući onda i Hrvatsku je bio 3,9% BDP-a, 17 zemalja članica imalo je manjak već od 3% uključujući i Hrvatsku, a 14 zemalja članica EU javni dug je premašivao 60% BDP-a odnosno prosjek je negdje 87%. Dakle probleme imaju svi, a mi kao dio EU sa mjerama koje Vlada radi na dobrom smo putu da izađemo iz krize. **Zgrebec, Dragica Kolega Gjurković, 2010.deficit je bio 10 milijardi kuna, 2011.i pad je bio 2, nešto posto, 2011.deficit je bio 14 milijardi kuna i gospodarski rast nula, a nezaposleno ih je bilo 242 tisuće ljudi. Danas je nezaposlenih 360 tisuća, deficit je 17 milijarda s tim da neće biti toliki do kraja godine, bit će veći. Najavljivali ste rast, a ostvarili ste uporno pad i još uvijek inzistirate na rastu od 0,2%, a bit će pad. Ne može se govoriti o makroekonomskoj stabilnosti ako iz dana u dan kontinuirano mjesecima i godinama povećava se javni dug, povećava se rashodi državnog proračuna rastu brže od prihoda državnog proračuna, negativan saldo vanjskotrgovinske razmjene non-stop, povećava se uvoz, smanjuje se izvoz, smanjuje se proizvodnja. A što je to nego makroekonomska nestabilnost? Mi možemo prikrivati stvari ali opće stanje u državi nije dobro i sve je gore. Zabrinjava što je sve gore, ali najviše zabrinjava nonšalantnost odgovornih za takvo stanje. Kada bi netko najavio ovakav plan proračuna i u rebalansu povećao proračun deficit proračuna za 60% pa to je jedino da se podnese ostavka. Ali zbog predstečajnih nagodbi upravo neki ministri temelje na predstečajnim nagodbama svoju popularnost ali samo zato što se zna kome pogoduje. Hvala Kolega Mariću vi ste zapravo najveći dio svoje rasprave posvetili makroekonomskoj stabilnosti, a u ovome zakonu je riječ o pojmu makrobonitetne politike i makrobonitetne stabilnosti, dakle to je daleko uži pojam od makroekonomske politike i makroekonomske stabilnosti. Ovim zakonom želi se stvoriti infrastruktura koja će upravo nadzirati financijski sektor, činiti ga stabilnim i onemogućavati da generiranjem financijske krize kakvoj smo svjedočili 2008. godine i čije posljedice još debelo osjećamo i dan danas i još ćemo ih dugo osjećati, dakle da se ta kriza ne prelijeva na realni sektor, na gospodarstvo, a onda time zapravo se i dovodi do makroekonomske nestabilnosti. Dakle, svi jako dobro znamo da je gospodarska kriza započela financijskom krizom. Mora se braniti financijski sustav jer smo vidjeli koliko destabilizirani financijski sustav može utjecati na destabilizaciju gospodarskoga sustava. I nikako ne prihvaćam vašu tvrdnju da stabilnost financijskog sustava povećava kako ste rekli makroekonomsku nestabilnost. Baš obratno, dakle makroekonomska nestabilnost je posljedica loše politike Vlade, dakle loše ekonomske politike Vlade koja upravo u ranijim razdobljima kada je bio kapital neusporedivo dostupniji i neusporedivo jeftiniji nije provela restrukturiranje hrvatskog gospodarstva. Dakle da se to dogodilo, da je to napravljeno makroekonomska stabilnost Hrvatske danas bi bila neusporedivo bolja. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Kolegice Jelaš, pa naglasio sam u uvodu da je ogromna razlika između financijske stabilnosti i makroekonomske stabilnosti pogrešno zatvarati oči pod tobožnjom financijskom stabilnosti, a kontinuirano povećava se makroekonomska nestabilnost i da je to pogreška. Primjerice, ako je financijski sektor stabilan kako onda može biti 40 milijardi kuna nenaplativih kredita? Kako može, zamislite banke su ostvarile dobit a imaju 40 milijardi kuna nenaplativih kredita. Kako je to moguće, što mislite? Zato što su prouzročili makroekonomsku nestabilnost, upravo zbog toga. To nas je koštalo. Zamislite, imaju 13 milijardi kuna rezerviranih za nemirenje nemirenje nenaplativih kredita i opet su ostvarili dobit. zamislite da svi imaju kompletnu naplaćenu, kredite apsolutne sve naplative, pa imali bi dobit onda 18 milijardi kuna bankarski sustav. Ali upravo zbog takve situacije je sve ostalo u propasti. Pa kad je maloprije netko govorio ovdje, kako je moguće predstečajno kolega Gjurković je govorio da se spašavaju zaposlenici. Pa banke su dale samo jednoj tvrtki stotine milijuna kuna kredite koji nisu naplatili, a znate koliko ima u svim povezanim društvima, 5-6 povezanih društava koliko ima zaposlenih? Manje nego je društava. Svaka tvrtka nema zaposlenog, ima jednog ili nijednoga i takve se spasilo, a sve one koji su radili za njih obrte i izvodili hotele, građevine, evo po cijelom istočnom dijelu Zagreba odnosno malo bliže centru prema istoku, sve te su gurnuli u stečaj da bi spasili tog sa jednim jedinim zaposlenim. I to je ono što narušava makroekonomsku stabilnost, to povećava broj nezaposlenih. Na desetke tvrtki sa 20-tak zaposlenih je otišlo u stečaj zbog tog jednoga kojega se spašava. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Zlatko Tušak. **Tušak, Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski laburisti-Stranka rada ne vide nijedan razlog da je ovaj zakon trebao ići po hitnoj proceduri i pogotovo na ovoj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora. Što bi se desilo da mi ovakav zakon donesemo u siječnju ili recimo u veljači? Ništa bitno se ne bi desilo. Zato ne vidimo nijedan razlog ni obrazloženje koje govori predlagač zakona da zato što će se donesti ova dva zakona koja su danas na raspravi, a to je Zakon o kreditnim institucijama, izmjene Zakona o tržišnom kapitalu koje stupaju na snagu 1.1. iduće godine, da moramo donesti ovaj zakon koji bi stupio na snagu 1.1. iduće godine. Pogotovo prethodnici su ovdje danas govorili o dosta nedostataka koje je prisutno u zakonu, dosta nedorečenosti koje su iskazane i samo jedna procedura, ona je mogla ići kroz dva čitanja i zakon se mogao u tom dijelu i popraviti jer i u konačnosti je nadležnost cijelog zakona i Vijeća za financijsku stabilnost je da ono izdaje upozorenja i preporuke. Ne ulazi sam zakon u samostalnost HNB-a, Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija i Agencije za osiguranje štednih uloga. Te institucije i nadalje ostaju samostalne i one mogu i nadalje postupati po svojem. Postavlja se pitanje kad kažemo o ovlastima, o tome je danas bilo dosta govora i kaže se da Vijeće za financijsku stabilnost bit će nadležno za oblikovanje makrobonitetne politike te smanjivanje i sprečavanje sistemskih rizika te će imati ovlasti za izdavanje upozorenje i preporuke vezanih uz očuvanje financijske stabilnosti nadležnim tijelima, drugim tijelima državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koje djeluju u Republici Hrvatskoj. Znači samo izdavanje upozorenja i samo davanje preporuke. Zakon je mali, on ima svega 20-tak članaka, javna rasprava o njemu je bila od 19.11. do 3.12., nije pobudila neko posebno interesovanje, jer kad govorimo i o samom zakonu on neće bitno utjecati jer može samo djelovati u kriznim situacijama sa svojim određenim upozorenjima upozorenjima i preporukama. Ali ono što se postavlja u samom zakonu, a tu su prethodnici rekli i s čime se Hrvatski laburisti ne slažu da su određene nedorečenosti u zakonu, da može vijeće donositi svoj poslovnik, zašto to uopće piše onda u zakonu, može ili ne mora. Druga stvar, kad govorimo o sastavu onda posebno treba naglasiti u članku 9. gdje je to propisano da vijeće se sastoji od 10 članova i to 4 su predstavnika Hrvatske narodne banke, 2 predstavnika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, 2 predstavnika Ministarstva financija i 2 predstavnika Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanacije banka. A sad kad govorimo o načinu rada onda je sve propisano i sve je u rukama Hrvatske narodne banke i ona ima apsolutnu većinu u odlučivanju i neovisno o tome što ostali članovi sudjeluju jer kaže se za pravo glasa, znači nema svaki član vijeća pravo na jedan glas, nego imaju samo članovi Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. To je šest glasova, a po jedan glas ima Ministarstvo financija i Državna agencija za osiguranja štednih uloga. Sad se postavlja pitanje zašto oni imaju 2 člana a imaju pravo na 1 glas, zašto zakon nije onda napravio se tako da vijeće ima 8 članova, pa mogu vanjski stručnjaci, suradnici prisustvovati, mogu diskutirati, mogu iznositi na sjednicama vijeća i određene argumente. Ali prvenstveno to je napravljeno da primati odluku konačnu može Hrvatska narodna banka na čelu sa guvernerom jer sa svoja četiri glasa, ostali svi ako su protiv toga konačnu odluku donosi guverner jer ako je neodlučni neodlučni rezultat kod glasovanja i usvajanju onda će guverner presudan je njegov glas kakva će odluka biti donesena. Ne bih htio dalje duljiti oko samog zakona jer prethodnici su prije toga dosta rekli i to je razlog da Hrvatski laburisti kao što sam i rekao ne vidim ni jedan razlog da je trebao danas da se nađe na dnevnom redu ovaj zakon. Prvenstveno ne vidimo ni da je on trebao ići po hitnom postupku. Bilo je vremena, o njemu se moglo na trezveniji, normalniji način raspravljati, ali eto tako je odlučeno. Sazivači ove izvanredne sjednice su smatrali da on treba biti danas na raspravi i da se donese po hitnom postupku. Vjerojatno će tako i odlučiti, a u konačnosti ovo što su i prethodnici rekli opet Hrvatska narodna banka i nadalje drži sve u svojim rukama i to su razlozi da Hrvatski laburisti će biti suzdržani oko ovog zakona. Hvala. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, vi ovdje ističete da Hrvatska narodna banka drži sve u svojim rukama. Dakle, po Zakonu o HNB-u i odgovornosti i monetarnu politiku i odgovorna je Hrvatska narodna banka. I dapače, bilo bi iznimno loše da u Vijeću za financijsku stabilnost politika ili fiskus, ekonomska politika, Vlada ima tu presudnu ulogu jer tek onda bi u biti imali destabilizaciju financijskog sustava i upliva u ono što ne da nije dopustivo u EU, nego da je sasvim normalno da monetarna politika i da sve što je vezano za financijski sektor uključujući i

Hrvatska narodna banka pa nek' ona i radi taj dio svog posla. Tvrdimo da postoji nekakva koordinacija koju može guverner Narodne banke odrediti i neka on odlučuje jer zakon je koncipiran tako da Hrvatska narodna banka u guverner odlučuju o svim svim pitanjima makromonetarne politike koja je propisana u utvrđivanju ovim zakonom. Ne vidimo onda svrhu uopće ovog zakona, ali ne vidimo ni svrhu da se on po hitnom postupku donosi u Saboru ako odluku donosi guverner i Hrvatska narodna banka, pa onda joj dajmo te i ovlasti. Hvala lijepo. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata podržat će donošenje Prijedloga zakona o Vijeću za financijsku stabilnost. I želim u ime kluba HNS-a istaknuti, pa i u kontekstu dosadašnjih rasprava i replika zašto je ovo iznimno bitno ne samo radi usklađenja sa direktivama, odnosno uredbama. Svi znamo, ali isto tako bi trebalo podsjetiti da Hrvatska narodna banka u skladu sa svojim ovlastima i zakonom uređuje i poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava. Nadležna je za obavljanje poslova supervizije, nadzora nad poslovanjem kreditnih institucija. Danas imamo i na glasovanju novi Zakon o kreditnim institucijama, zatim kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnog sustava. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga drugo je nadležno tijelo u kontekstu ovoga zakona u pravnom sustavu RH koja provodi nadzor financijskog tržišta i investicijskih društava, investicijskih i drugih fondova, mirovinskih osiguravajućih društava, društava za osiguranje i reosiguranje drugih osoba koje se bave pružanjem financijskih usluga, savjetovanje na financijskom tržištu i ostalo. I obje navedene institucije u RH djeluju kao pravne osobe s javnim ovlastima odgovorne ovom Visokom domu Hrvatskom saboru i oni su u biti nadzor i obavljaju nadzor makrobonitetni u svakom segmentu financijskog sustava. Donošenjem ovog zakona, ove dvije pravne osobe s javnim ovlastima na jednome mjestu, u jednome vijeću sa svim odgovornostima koje to vijeće s ovim zakonom dobiva, s odgovornostima i obavezom izvještavanja Hrvatskog sabora. Bilo je rasprava o tome zašto ne i Hrvatski sabor? Oni moraju jednom godišnje izvijestiti Hrvatski sabor, po Zakonu o informiranju moraju i izvještavati javnost. Znači, apsolutno je sve javno ili transparentno kako se često kaže. Zajedno sa Državnom agencijom za sanaciju banaka i Ministarstvom financija sudjeluju u analizi, kreiranju mišljenja, stavova, naputaka po makrobonitetnom nadzoru nad financijskim sustavom. Mi u Hrvatskoj, već i u dosadašnjim raspravama po drugim točkama dnevnog reda, nekoliko puta je istaknuto imamo stabilan financijski sustav i nismo imali one potrebe koje su imale druge zemlje recimo EU, utjecaja potrebe da državni proračun reagira u spašavanju banaka. Jer ovo što se u Hrvatskoj događa vezano za Državnu agenciju za sanaciju banaka to nisu sredstva proračuna, to su sredstva koja izdvajaju banke po po zakonu o Državnoj agenciji za sanaciju banaka. Prema tome, ovo jedno tijelo je iznimno bitno da surađuje dvije regulatorne agencije odnosno nadzorna agencija sa sa javnim ovlastima, da međusobno razmjenjuju informacije i to je onaj segment koji je bitan u radu ovog vijeća kako bi se što kvalitetnije postavili u prvom redu i osnovnom u zaštiti građana RH i zaštiti financijskog općenito sustava. Prema tome, u ime kluba HNS-a mogu reći da ne prihvaćamo zamjerke po pitanju Vijeća za financijsku stabilnost, dapače smatramo da je iznimno bitno i potrebito da se osnovalo. Bilo bi dobro da je i prije postojalo sama činjenica da na jednom mjestu i sudjeluju i informiraju se i stvaraju i kreiraju oni koji su najodgovorniji za financijski sustav RH može biti samo pohvalno. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Kolega Gjurković govorili ste o načinu rada vijeća te o odlučivanju u radu vijeća. A lijepo piše u članku 9. i članku 10. da u sastavu vijeća i načinu rada vijeća da ga čine 4 člana iz HNB-a dakle zajedno s guvernerom. I još 4 iz ministarstva, agencije itd. I sad kod neodlučenog rezultata, dakle 8 je važećih glasova, inače obično bude neparan broj pa je onda 9 ili 11 ili 7 ali ovaj puta je 8, u tom slučaju kad je neriješen rezultat u odlučivanju i donošenju određenih savjeta određenih savjeta i preporuka itd. onda odlučuje guverner HNB-a. Pa potpuno je jasno da ovdje HNB a znamo kako radi, gospodin Marić je o tome najbolje govorio, i što radi na makroekonomskoj stabilnosti Hrvatske i financijskoj stabilnosti jel', dakle da HNB ima dominaciju u smislu odlučivanja u tome vijeću.

to je institucija koja je zapravo pod evo kapom HNB-a i politika HNB-a koja je dosada bila bit će provođena i dalje. A vidimo do čega je dovela. Hvala lijepo. Poštovani kolega naravno da netko kod neriješenog rezultata treba odlučiti. Pa sasvim je logično i u skladu sa zakonskim ovlastima koje inače ima HNB, odnosno HANFA, odnosno druge institucije ili Ministarstvo financija koje sudjeluje tu da za monetarnu politiku i stabilnost monetarne politike prvenstveno je odgovorna HNB i u cijelom financijskom sustavu HNB ima nešto značajniju ulogu u odnosu na sve čimbenike koji sudjeluju u radu vijeća. Prema tome, nije ni upitno i bilo bi vrlo upitno da to nije tako. A stabilnost financijskog sustava koji je i gospodin Marić rekao da je i da postoji nije zato što HNB nije dobro radio nego dapače radio nego dapače HNB je dobro radila jer ne bi danas hrvatske banke imale adekvatnost od 21% i stabilnost puno veću i jaču nego u EU da HNB nije dobro regulirao. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije.